Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Pre nastavka diskusije, samo da vas informišem.Primili ste ostavku narodnog poslanika Milana Savića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnog poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Milanu Saviću, danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj

koleginice i kolege narodni poslanici, uvažena ministarko zaštite životne sredine, gospođo Vujović, cenjeni građani i građanke širom naše lepe zemlje, danas se pred nama nalazi zakon za koji smatram da je jedan od najznačajnijih zakona u oblasti zaštite životne sredine, zakon čijim usvajanjem jedna mala Srbija pokazuje da je deo Evrope i da je deo sveta i da kao takva ravnopravno učestvuje u rešavanju velikog globalnog problema.Ovim

donošenja ovog zakona jeste da se njegovom primenom smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte. Tu pre svega mislim na ugljendioksid i metan, ali i na one manje prisutne ali podjednako štetne, kao što su azotsuboksid, ugljovodonična jedinjenja sa fluorom, kao i neorganska jedinjenja koja u sebi sadrže fluor.Ovaj zakon je dokaz da se posle dugo vremena na čelu Ministarstva za zaštitu životne sredine, ali i na čelu Vlade i na čelu naše države, nalaze ljudi koji prepoznaju značaj ulaganja u zaštitu životne sredine. Za kratko vreme pokazali su da se predanim radom mogu sagledati neki pomaci. Te pomake građani Republike Srbije umeju da cene, gospođo Vujović.Posebno me raduje pažnja koju ste u svom delovanju posvetili svim segmentima zaštite životne sredine. Ravnomerno ste radili i rešavali probleme površinskih i otpadnih voda.Gospođo Vujović, posebno me raduje najava ulaganja u izgradnje postrojenja za prerade otpadnih voda širom naše zemlje. Na taj način štitimo površinske vode, štitimo podzemne vode, ali i ono o čemu nismo pričali ovde danas, štitimo zemljište i radimo na poboljšanju kvaliteta i zemljišta.Ulaganjem u regionalne centre za upravljanje otpadom, transfer stanice i sanitarne deponije, rešavamo problem tzv. divljih deponija koje postoje širom naše zemlje, na način na koji se to radi u najrazvijenijim zemljama sveta.Postoji čuvena floskula koja kaže – u otpadu je blago, a mi bi trebali da razmišljamo o tome i težimo sistemu gde ćemo samo malu količinu otpada odlagati, a veći deo otpada reciklirati na odgovarajuće načine, vršiti njihov tretman i na kraju ponovo vratiti u upotrebu.Ono što je možda najbitnije a usko je vezano za ovaj zakon, tiče se kvaliteta vazduha u našoj zemlji. Pored smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, svakako da trebamo raditi na modernizaciji industrijskih postrojenja širom naše zemlje. Treba smanjiti i zagađenje koje proističe iz individualnih ložišta, zagađenje koje proističe iz saobraćaja, te ću iskoristiti ovu priliku da pohvalim nedavno završen konkurs u vašem ministarstvu, gospođo Vujović, koji se ticao modernizacije kotlova u individualnim ložištima.Našu privredu treba tako orijentisati da ona zadovoljava princip zelenih radnih mesta, da iskoristimo sve benefite koje daje zelena ekonomija i da još više ulažemo u privredu koja će manje štetiti životnoj sredini.Zaista ste uradili mnogo, gospođo Vujović, toga smo svi ovde svesni. Ali, i vi i ja i svi ovde znamo da to nije dovoljno, da treba da radimo još više, još napornije, jer je pred nas stavljena jedna oblast koja je velika, kompleksna, teška i skupa. To moramo priznati.Ali, što više budete radili, gospođo Vujović, više će vas napadati. Napadaće vas onda kada ne budu mogli da vam nađu razlog u poslu koji obavljate, zbog toga što napravite neki lapsus. Napadaće vas zbog toga jer ste žena, jer ste vredni i sposobni. Napadaće vas, možda, jer im se ne sviđa vaša košulja koju ste danas obukli, napadaće vas jer ste članica SNS, jer podržavate politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića u borbi za bolju, napredniju i razvijeniju Srbiju.Napašće

Napašće vas isti oni koji gledaju isključivo i samo svoje interese.Neće napasti samo vas, gospođo Vujović, napašće i našeg predsednika, kao što to rade, napašće gospođu Brnabić, gospodina Martinovića, gospođu Božić, mene, sve nas ovde prisutne, jer im nećemo dozvoliti da se vrate na vlast i da nastave da kradu kao što su to radili kada su bili deo vlasti u nekom prethodnom periodu. Radili su protiv interesa zemlje zarad svojih ličnih interesa, a na osnovu saradnje sa nekim njihovim stranim sponzorima, mogu slobodno tako reći. I ti će da nas napadaju.Ako će te osobe da nas napadaju, ja sam onda srećan i ponosan što sam deo što sam deo SNS. Ponosan sam što sam danas ovde i što možemo da raspravljamo o Zakonu o klimatskim promenama, zakonu za koji lično smatram da je trebao mnogo ranije da se nađe na dnevnom redu, ali, moram priznati, bolje ikad nego nikad.Kad je ovaj zakon u pitanju, možemo slobodno da kažemo da ovde važi teza – misli globalno a deluj lokalno. Jer, upravo kroz delovanje lokalnih samouprava možemo mnogo pomoći vašem resornom ministarstvu, gospođo gospođo Vujović.Kao jedan od primera, svakako mogu navesti svoj grad, svoje Pančevo, koje je i pre nego što je došao ovaj zakon na red, primenilo određene projekte koji su obuhvaćeni ovim zakonom i koje vi kroz delovanje u okviru svog ministarstva zastupate. Kroz projekat javno-privatnog partnerstva, moje Pančevo je prošle godine rešilo problem lošeg javnog prevoza - zastarele autobuse koji nisu ispunjavali apsolutno nikakve uslove zamenili smo novim, modernim, ekološki prihvatljivim autobusima. Svi autobusi koji se danas mogu sresti na ulici grada Pančeva imaju Evro 6 motore i koncentracija zagađujućih materija koju oni ispuštaju u atmosferu je relativno niska.Na taj način, smo smanjili udeo zagađujućih materija u vazduhu, koji potiče iz saobraćaja. Prethodnih pet godina, lokalna samouprava grada Pančeva raspisuje poziv za sufinansiranje projekata, za priključenje na gasnu mrežu. Svi zainteresovani građani, koji žele da svoja individualna ložišta, umeto na čvrsto gorivo prilagode priključkom na gasnu mrežu, biće subvencionisani od strane naše naše gradske uprave. Taj broj, zainteresovanih građana, iz godine u godinu, sve veći. Mi, iz godine u godinu, izdvajamo sve više i više sredstava.Da je toplana u Pančevu jedan od značajnijih emitera zagađujućih materija u vazduhu, svi mi to, u Pančevu, vrlo dobro znamo. Međutim, jednim velikim projektom, prekogranične saradnje, između Rumunije i našeg grada, u okviru projekta koji je imao naziv „Banatsko sunce za sve“, mi smo izgradili velike solarne panele, veliko solarno polje, koje ima za cilj da zagreva vodu, koja se koristi u procesu termoelektrane. Na taj način smo obezbedili i da jedan deo naselja, koji se nalazi uz toplanu, ima sanitarnu toplu vodu, na korišćenje.Svakako pozivam gospođu Vujović, da dođe u Pančevo, da posetite naš grad, da razgovaramo o ovim pozitivnim primerima naše prakse, ali i da razgovaramo i o drugim brojnim pitanjima, koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, u našem gradu, približimo jedni drugima sve te pozitivne primere koje mi imamo, u svojim lokalnim samoupravama, da samo zajedno onda možemo da napredujemo, još više i brže delujemo, na ovom polju.Svakako ću u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona, ali iskoristiću ovu priliku i da pozovem sve moje koleginice i kolege da to isto urade, jer na taj način dajemo svoj mali doprinos u borbi protiv klimatskih promena, u borbi koja svima nama, na ovoj planeti, na kojoj živimo, je veoma bitna, drugu planetu nemamo, i naše je da ovu koju imamo, čuvamo najbolje što umemo. Hvala vam puno. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Justina Pupin Košćal. Izvolite. **Justina Pupin Košćal** Zahvaljujem poštovana predsedavajuća, uvažena ministarko, sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Zakonom o klimatskim promenama, koji je danas na dnevnom redu, uređuje se sistem za ograničenje emisije gasova, sa efektom staklene bašte. Odredbe ovog zakona, primenjuju se na emisije gasova sa efektom staklene bašte, izazvane ljudskom aktivnošću. Cilj ovog zakona je postavljenje sistema, kako bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte, na isplativ način, a u cilju izbegavanja klimatskih promena na globalnom nivou.Živimo u vremenu velikih izazova i bezbedonosnih pretnji. Klimatske promene predstavljaju savremeni bezbedonosni problem i sve ono što sa sobom nose direktno i indirektno utiče na nacionalnu bezbednost svake države. Klimatske promene se zbog bezbedonosne konotacija nameću kao ključna tema međunarodnih odnosa danas. U prošlosti su se klimatske promene odvijale veoma sporo i bilo je lako prilagoditi se na njih, ubrzan razvoj ljudske civilizacije posebno u 19 i 20 veku imao je za posledicu ubrzanje klimatskih promena usled pojave novog anropogenog faktora.Priroda nam svakodnevno na razne načine poručuje da nije zadovoljna načinom na koji se ophodimo prema njoj sve češćim poplavama, cunamijima, uraganima, otopljavanjem klečera, zemljotresima, globalnog povećanja padavina i kiselih kiša, izumiranjem biljnih i životinjskih vrsta. Ekološke promene kao bezbedonosna pretnja mogle bi prouzrokovati promene kao što su povećanje nivoa mora, nedostatak hrane i vode, povećano zagađenje, prirodne katastrofe, međunarodni i unutrašnji sukobi, ekološke migracije i te ekološke pretnje u značajnoj meri ugrožavaju životnu sredinu a njihove posledice reflektuju se na bezbednost čoveka, države, pa i cele planete, jer je pitanje ekološke bezbednosti značajan segment unutrašnje bezbednosti svake države ali i bezbednosti celokupnog čovečanstva jer zagađenje vazduha, reka, mora i kopna ne poznaje granice. Zbog svog urođenog nagona za sticanjem čovek se ponaša prema planeti kao da je ona njegovo privatno vlasništvo i kao da zbog toga ima sva prava da prirodu uništava i eksploatiše za rad ličnih potreba.Ustavom potreba.Ustavom Republike Srbije utvrđuje se pravo građana na zdravu životnu sredinu ali se isto tako utvrđuje i dužnost građana da štite i unapređuju životnu sredinu. Želela bih da iskoristim ovu priliku i apelujem da svako od nas, svakoga dana zapita šta ja mogu da uradim da moj grad, moja država, naša planeta bude lepše mesto za život, kako ja tome mogu da doprinesem. Mahatma Gandi je rekao – budi promena koju želiš da vidiš u svetu.Pripremajući se za današnju temu u knjizi Nacionalna bezbednost od profesora Saše Mijalkovića našla sam na podataka o nestašici vode uzrokovanoj klimatskim promenama. procene UN ukazuju na to da će se 2025. godine najverovatnije oko dve milijarde ljudi suočiti sa nestašicom vode. Procenjuje se da danas oko milijardu i sto miliona ljudi uopšte nema pristup vodi za piće, Da dve i po milijarde ljudi nema odgovarajući vodovod i kanalizaciju, da svake godine od osam do 15 miliona ljudi umre od bolesti uzrokovanih neispravnom vodom, što je desetostruko više od broja žrtava u ratovima širom sveta.Dnevno sveta.Dnevno umre oko šest hiljada dece zbog bolesti izazvanih upotrebom zagađene vode. Sada će možda neko reći, pa dobro, to se dešava nekom drugom, to nije problem naše države, ali da li je baš tako. Postoji jedna ilustracija koja savršeno precizno oslikava današnje društvo. Naime, dva čoveka sede u čamcu i u jednom kraju čamca postoji rupa i kroz tu rupu ulazi voda. Čovek koji se nalazi u tom delu čamca usplahireno pokušava da izbaci vodu iz čamca napolje dok čovek na drugom kraju čamca kaže, opušteno sedi i kaže – hvala bogu, rupa se ne nalazi u mom delu čamca.Neophodno je da živimo u skladu sa prirodom a najbolji primer za to su Indijanci koji već vekovima žive osluškujući prirodu. U skladu sa tim završila bih svoje današnje izlaganje rečima poglavice jednog indijanskog plemena koji kaže – tek kada poseče i poslednje drvo, uhvati poslednju ribu i zatruje i poslednju reku, beli čovek će shvatiti da ne može da jede novac.Na kraju želim da kažem da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati ovaj zakon. Hvala Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica, Sandra Božić. Izvolite. moram samo da se nadovežem na ovo poslednje izlaganje koje sam čula. Postoje neki u Srbiji koji zaista misle da mogu sve novcem, pa i da žive od toga što će ga jesti, a imaju ga toliko da bi se možda prehranili doživotno. Ipak, da se vratim na ministarko, meni je izuzetno veliko zadovoljstvo što danas u plenumu možemo da čujemo Predlog zakona o klimatskim promenama. Vrlo sam svesna toga koliko je ovo jedan kompleksan zakon koji je zahtevao mnogo truda i mnogo rada ali vašim dolaskom na čelo ministarstva zaista poznavajući vas, znala sam da se nećete baviti samo malim problemima, već da ćete hrabro ući u koštac sa najvećim problemima ovako kompleksnog ministarstva na čijem ste čelu. Vi ste to u prethodnom periodu, kažem, vrlo kratkom, zapravo i dokazali, hvatajući se u koštac sa najvećim problemima životne sredine, praktično praveći strategiju uporedo za dalji razvoj životne sredine i svega onoga što jeste problem vezano za vaše ministarstvo u Republici Srbiji. Na tome vam čestitam i čestitam na ovako dobro urađenom zakonu, Predlogu zakona. Poslanici su danas ovde izložili zaista iscrpno kako oni koji su bili ovlašćeni tako i govornici, a vidim da je zapravo lista podugačka i da postoji izuzetno veliko interesovanje kako bi se ušlo u suštinu ovog zakona i kako bi se on predstavio građanima Republike Srbije.Započeću sa temom koja se tiče svakako vaše nadležnosti i kada govorimo o gradu Pančevu, moj kolega uvaženi, Marko Mladenović je maločas spomenuo Pančevo. Vrlo dobro znamo da je Pančevo, barem što se tiče vašeg resora vrlo kompleksno, ali upravo upravo zahvaljujući politici SNS i svega onoga što smo u prethodnom periodu uradili, zaista je Pančevo postalo jedno mesto za život sasvim drugačije od onog u kojem sam ja odrastala. Mogu reći da će moja deca rasti u zdravom Pančevu, a svi vrlo dobro znamo našta se misli kada se to je sinoć uznemirila jedana druga činjenica i jedan događaj, zapravo, sinoć je u Pančevu u krugu bivše staklare došlo do požara. To možda ne bi bila vest, svakako ne ove vrste, da određeni pripadnici bivše vlasti nisu i ovaj događaj pokušali senzacionalistički da iskoriste, isključivo u političke svrhe, ali ću se kasnije vratiti na to.Pokušaću zarad javnosti da samo kažem prosto o čemu se radi. Dakle, u krugu bivše staklare je goreo jedan magacin, jedan da kažem, prostor za skladištenje boja i izazvao je, naravno paniku kod građana Pančeva. Pančeva. Vi ste se po tom pitanju i izjasnili, odnosno javili u toku večeri, koliko sam razumela i gradonačelnik grada Pančeva je istog trenutka bio na terenu i vrlo jasno i vrlo brzo se obratio javnosti i rekao da ne postoji nikakva dalja dalja opasnost od ovog požara, da je požar lokalizovan i da su građani Pančeva, što je najvažnije u tom trenutku bili, bezbedni.Dakle, vi ste rekli da su inspektori zaštite životne sredine prilikom nedavne kontrole upravo ove lokacije, utvrdili da tu ne postoji đubrivo na bazi amonijum-nitrata sa visokim sadržajem i da građani nemaju razloga za brigu. Sigurnost je svakako na prvom mestu i nastavićemo, to ste vi rekli, da kontrolišete tu lokaciju i da utvrdite da li ima opasnih materija u veštačkom đubrivu.Ja vam se zahvaljujem na tome i na tome što predano radite svoj posao i što ste i sinoć bili uključeni u celokupan događaj.Međutim, ono što jeste dodatno uznemirilo javnost i pored ovakve vesti jeste, tvit Marinike Tepić koja se uvek nađe da iskomentariše nešto što,

koji je, praktično tendenciozno napisan kako bi izazvao opštu paniku i opšti haos, jer znamo da upravo o Mariniki Tepić i onome ko je izmisli ko je izmisli sve ono što Marinika Tepić danas radi i sprovodi u delo, Dragan Đilas, pokušavaju na sve moguće načine da svakodnevno destabilizuju Srbiju, ovde su videli još jednu šansu kako bi napravili određeni haos u kome jedino znaju i mogu da funkcionišu i kao što se iz svih snaga trude ovih dana da bilo kakav manevar iskoriste i naprave haos na ulicama, tako su se potrudili i sinoć da naprave jednu ozbiljnu zabunu i da unesu paniku među građane mog uznemirujuće je ono što je Marinika inspirisala svojim tvitom svoje sledbenike i ono što smo mi imali priliku da ispod tog tvita pročitamo, a oni su vrlo jasno i decidno rekli šta žele Pančevcima, kao i ujedno Marinika Tepić. Građani, rekla sam maločas, još jednom ću podvući su bili na vreme informisani o situaciji. Gradonačelnik je bio na terenu i vrlo brzo požar je lokalizovan i otklonjena je bilo koja vrsta opasnosti, a kamoli da nam je pretilo, ne znam ne znam kakva bezbednosna situacija u gradu Pančevu.Međutim, ono što je ostavilo sumnju jesu, zapravo, današnji današnji komentari i današnji navodi koji su se mogli čuti u gradu Pančevu da taj požar svakako nije bio slučajan.Ja ne želim ovde da prejudiciram ništa. Nadležni organi će se svakako potruditi da uzrok požara identifikuju, ali ono što se našlo ispod vrlo vrlo tendencioznog uznemirujućeg tvita koji je trebalo da posluži samo da izazove opštu paniku među građanima Pančeva, jeste poslalo poruku šta Marinika Tepić sa svojim sledbenicima misli Pančevu i na koji način želi Pančevo da vidi u budućnosti, a i u tom trenutku. Pa smo onda zatekli ispod ispod toga, na šta gospođa Marinika nije uopšte reagovala, a ovo su monstruozne stvari.Dakle, čitam vam tvit i jednog od Marikinih sledbenika – Pančevu treba ozbiljan reset na fabrička podešavanja i da se nauče pameti da im je napredna sekta neprijatelj kao i celoj naciji, da pukne kao Bejrut.Dakle, Bejrut.Dakle, jedan od njenih sledbenika je poželeo da Pančevo ode u vazduh, kao što smo imali prilike da gledamo u prethodnim danima Bejrut.Iza toga su se delili hvalospevi Mariniki Tepić, gde je jedan od komentara i divno čudo, ko će da odgovara za ovo? Verovatno ne Marinika Tepić koja je očigledno celokupnu paniku izazvala. Za to će verovatno ostati nekažnjena.Jedan od tvitova je glasio – dobro si ga naložila.Dakle, Marinika Tepić je jasno pokazala šta misli građanima Pančeva. Marinika Tepić je poželela zajedno sa svojim sledbenicima sinoć da Pančevo ode u vazduh i da vidi još jedno krvoproliće, odnosno da vidi još jedan Bejrut, koji smo videli kakve je, nažalost, katastrofalne posledice ostavio po taj grad i koliko je žrtava odneo, ali svakako, još jednom naglašavam, sinoć nije bilo nikakve opasnosti za građane Pančeva i još jednom informaciju da potvrdimo koju su potvrdili mediji, vrlo brzo da Pančevci ni u jednom trenutku nisu bili u opasnosti, da je goreo samo pomoćni objekat i da se tu nisu nalazile opasne materije koje bi izazvale ovakav scenario, bez obzira koliko ih neko u svojim krvavim mislima, pokušajima, želi da izazove.Ostaje nama da se pitamo da li je Marinika Tepić, zajedno sa svojim poslodavcem Draganom Đilasom tendenciozno, … porivom poslala poruku da zaista želi da Pančevo gori, a njeni sledbenici i kriminalci s kojima šuruje, s obzirom na navode koje sam rekla rekla maločas, a koji su se pojavili u javnosti da požar nije bio slučajan, da su, praktično oni sa kojima šuruje tu njenu želju ispunili.Nemalo, pre toga, imali ste priliku, gotovo, svakodnevno da vidite da ono što Đilas zamisli, Marinika na nekoj od uličnih konferencija pa tako je crtala i metu na čelo predsedniku Aleksandru Vučiću, Andreju Vučiću, Danilu Vučiću, a onda se tamo nekako našao neki Belivuk koji je upucavao snajper i bio tu, na svu sreću na vreme sprečen da ovakvu želju Marinike Tepić i Dragana Đilasa ispuni.Čitava hajka Đilasovih medija u prethodnim danima je uperena, zapravo, pa i ova sa Pančevom, videćete, u ovom jednom hiper ratu, zatrpavanju lažnim informacijama, lažnim vestima u jednom vrlo specifičnom ratu koji se vodi protiv predsednika države, Aleksandra Vučića, vi ćete videti da je, zapravo, cilj samo jedno, a to je ovakvom hiperprodukcijom laži preusmeriti celokupnu temu sa teme Mauricijusa, jer to je ono što Dragana Đilasa danas i te kako boli. Iskreno rečeno, ovakvu paniku i ovakve nalete ludila, ja mogu slobodno reći ludila, s obzirom da vam je … poriv da zapalite grad Pančevo, nismo skoro videli.Dakle, panika je na vrhuncu zato što je očigledna kula od karata laži koju su gradili u prethodnom periodu pred rušenjem, i Boga mi, tik tak, ostalo je još malo, jer sutra je sreda, dokazi će biti tu, i onda ćemo videti, kao što nam je Dragan Đilas priznao na nekoj nemuštoj konferenciji koju je održao, gde je jedva spojio tri minuta, a nakon toga, da bi se popravio, napravio još jednu, pa je i tu uspeo da napravi još gori fijasko, i da građanima Srbije, zapravo, samo objasni da on zaista ima račun u Švajcarskoj, da je na tom računu računu on korisnik, zajedno sa svojim bratom Gojkom Đilasom.Podsetiću vas na naslove novina da su pre toga preko pet miliona evra upravo na taj račun preselili, a onda je pokušao nevešto da nam kaže - to nije moj lični račun, to je račun moje firme. Dakle, igrajući se, manipulišući time koja je njegova firma, prenosom vlasništva, pokušava da nam kaže da nije važno da li je račun na njegovo ime ili na račun firme.Mislim da to, zaista, ne može da prođe. Građanima Srbije je odavno jasno da se kada se govori o Draganu Đilasu, o svim mrežama, laži koje je izgradio zajedno sa Marinikom Tepić koja je, očigledno stavila glavu gde Dragan Đilas nije smeo da stavi nogu i za to mu jedino služi, neće uspeti da prevari građane Republike Srbije. Sutra ćemo videti dokaze koji se tiču računa na Mauricijusu za koji je rekao da ga je samo turistički posetio.Međutim, kolika je Đilas kukavica i na koji način funkcioniše celokupna njihova mreža, zajedno sa botovima koje očigledno plaćaju i koji jedini, u njegovoj glavi, verovatno samo, izvršavaju ono što bi on hteo, a to je ponovni dolazak na vlast. Uspeo je jedan crnogorski, da kažem, biznismen u pokušaju Daka… da, to je inače Đilasov veliki prijatelj, da mu prosto kaže jednu poruku i mislim da bi, ako je malo pametan morao da razmisli o tome - da to što imaš na tviteru pojačan broj pratilaca ne znači da ćeš imati glasove na izborima i vlast se ne osvaja na ulici i na tviteru, već na izborima.Videli smo kada smo imali i poslednje izbore, a videli smo i na osnovu poslednjeg istraživanja koje smo imali, a vezano je za poverenje koje građani imaju u Aleksandra Vučića i SNS, da je ono, zapravo nikad veće.Prema tome, Dragan Đilas da se dogovori sam sa sobom da li ima ili nema račune u Švajcarskoj, a mi znamo da ima, da li ima ili nema račune na Mauricijusu, a videćemo sutra da ima, i onda da vidimo koja hiperprodukcija laži Marinike Tepić, koja opet, kažem, izlizanim megafon Dragana Đilasa koji Mariniku stavi uvek tamo gde nikada ne bi stavio svoju nogu, a upravo stavi njenu glavu, pa smo tako imali jedan naslov u novinama, nakon te njegove famozne nemušte konferencije za novinare, mogao bi da pojede nešto pre nego što izađe na konferenciju za štampu, pošto ga apsolutno ništa ne čujemo i ne razumemo, ne znam odakle ta slabost, verovatno iz tog nekog silnog kukavičluka koji pokušava da sakrije, onda ne može da se dogovori ni sa svojim medijima.Dakle, nakon konferencije za novinare on kaže: "Vučić je kukavica. Tužiću ga. Nemam račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu." Ispod tog istog naslova, na direktno RS, koje je vlasništvo Dragana Đilasa, a on očigledno i urednik, i pisac, i novinar, i sve što treba, pošto očigledno niko ne želi ove laži da plasira osim njega lično, ne može da se dogovori, jer verovatno nije dovoljno sposoban da u isto vreme misli i piše,

Imaš ili nemaš desetina računa širom sveta, gde si opljačkane novce građana Republike Srbije sklonio kako bi prikrio svoje bogatstvo, kako bi izbegao da platiš porez i kako bi ostao najveći kriminalac i lopov u istoriji ove zemlje?Druga stvar, izlizani megafon Marinika Tepić na priče i pitanja o Mauricijusu ćuti. Ja sam dama, neću reći koja životinja ćuti i na koju životinju to ćutanje podseća, iako ona nije dama. Imali smo priliku u prethodnom periodu i da vidimo da je to samo još jedan član organizovane kriminalne grupe, ali ćemo ostati dostojanstveni u ovom parlamentu i ja ću joj se ipak obratiti kao ženi, bez obzira što je u prethodnom periodu upravo ovom hiper produkcijom laži napravljena jedna strašna kampanja, kampanja protiv predsednika države, protiv članova njegove porodice, targetiranjem njihovih glava, napadi u isto vreme sa svih portala, sa svih mogućih novinskih članaka, njegovih medija, medija Dragana Đilasa.Isto tako su napadnuti moje kolege Aleksandar Martinović, Vladimir Orlić, pa na kraju krajeva i vi, gospođo Vujović, bili ste tema i vest za jednu glupost, jer verovatno ni za šta drugo u vašem radu nisu bili sposobni da se zakače, jer mogu da broje samo rezultate i u to ime ja vam čestitam još jednom i želim da nastavite da ih demantujete svakoga dana. Ja sam sigurna da ćete to učiniti više puta čak u toku dana, jer rezultati koje pravite su nešto što će ostati iza vas i iza politike Srpske napredne stranke i iza politike Vlade Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, upravo ova za koju rekoh da stavlja glavu iz nekog razloga, verovatno da je ta plata u „Multikomu“ mnogo visoka kada je spremna da rizikuje svoj svoj ugled, čast i obraza, a ja bih rekla da to više i ne poseduje, pa da onda i nema šta da izgubi, za sve ono što su malverzacije Dragana Đilasa, njegovih 619 miliona, ali ja mislim da smo odavno tu priču od 619 miliona prevazišli, jer sasvim sigurno taj čovek, ukoliko je imao toliko veliki broj računa, po svetu je imao mnogo više da sakrije, a sutra ćemo nadam se svi čitati i šta je to i koliko je upravo na tom Mauricijusu novca građana Srbije leglo, a tek nadam se da će to biti samo jedan u nizu od nastavaka, da vidimo gde to u svetu Dragan Đilas još, kao i njegov brat Gojko Đilas, nemojte zaboraviti da se kriminal tu delio na dva, a možda i na Mariniku Tepić, jer nam i dalje nije jasno gde je 200 hiljada evra, koje je Marinika Tepić dobila na ruke od narko-dilera i gde su svi oni novci koje je Marinika Tepić kao pokrajinski ministar pokrala od građana Vojvodine, svi oni novci koje je pokrala od sportista Vojvodine i Srbije. Moralo je da bude da je taj veliki buđelar premašio, bio pretesan da bi mogao da taj sav novac zadrži, pa je moralo da se otvori i neki račun na kojekakvom Mauricijusu ili u nekom švajcarskom poreskom raju.Dakle, danas Marinika Tepić, pokušavajući iz sve snage, pored gluposti o sinoćnom požaru, izazivanju panike kod građana Pančeva, pokušala je danas i još jednom u toj nameri uspela da nam dokaže da je upravo ona najaktivniji član kriminalne bande, da je ona saradnik Veljka Belivuka i ostalih mafijaških krugova, da je ona jedna od onih koja je na vezi i na sprezi sa svim ljudima iz MUP-a, koji su učestvovali u aferi prisluškivanja i pripreme atentata na predsednika Srbije.Dakle, kao što je i prethodnih dana vrlo ekskluzivno najavila nekakvu dokumentaciju, internu dokumentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj se kaže i postoje delovi razgovora između predsednika Srbije i 1.572 razgovora u kojima je vršeno prisluškivanje, uspela je da se degradira dva puta. Prvi put nam je dokazala da sarađuje sa tim krugovima. Drugi put danas isto tako, ali ono što je uspela danas je prevazišlo zaista sve ono što su do sada radili. Dakle, ona je uspela da dokaže da predsednik Aleksandar Vučić, kao što je to i ranije rečeno i kao što je to ministar Vulin ispred nas ovde rekao, nije imao u svih 1.572 razgovora nijedan inkriminišući razgovor ni sa jednim od bilo kojih ljudi koji su osuđivani za bilo koju vrstu Marinika Tepić je ovog puta nadmašila sebe. Pretpostavljam da će možda da bude zakinuta za sledeću platu u „Multikomu“. Pretpostavljam da će neka vrste degradacije morati da dođe od strane Dragana Đilasa za ovako, da kažem, neefikasno izvršavanje zadataka.Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, bez obzira na sve spinove koji se mogu čuti ovih dana na račun svih nas, posebno na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, mi smo imali i napad na Vladanku Malović, šefa informativne službe, člana predsedništva Srpske napredne stranke, jedan monstruozan napad i jednu monstruoznu monstruoznu pretnju koju niko od njih nije, naravno, osudio, niti mi to očekujemo, ali sve ovo kao deo hibridnog rata koji se, kažem, vrlo specifično vodi protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, govorio samo u prilog tome da je panika zaista na najvišem mogućem nivou i da sat lagano otkucava.Mi javno sa ove strane, ja govorim u ime cele poslaničke grupe, verujem da ćete mi dopustiti da to kažem, javno poručujemo da smo mi u ovoj borbi nepokolebljivi, da nas nećete nikakvim spinovima i glupostima uplašiti, da nećete nikada nikada dovesti u pitanje našu borbu protiv kriminala, protiv mafije i protiv svih onih koji su pripadnici mafijaških klanova, krugova i svih onih koji su sarađivali sa takvima, da nas nećete pokolebati u našoj borbi da za građane Srbije obezbedimo bolju, sigurnu, ekonomski jaku i prosperitetnu zemlju u kojoj će gajiti svoju decu. Isto tako vam poručujemo da ćemo se svakim danom boriti upravo protiv takvih, protiv kriminalaca i lopova kakav je Dragan Đilas i kakva je Marinika Tepić.Naša borba će ovde biti iskrena, jer znamo sasvim sigurno da je ono što su oni radili u prethodnom periodu za 200 godina robije. Nadam se da će pravosudni organi odreagovati.Opet apelujem po ko zna koji put da se deo onoga što je ova grupa, ovaj dvojac, praktično da kažem, uradio u prethodnom periodu i na koji način je učestvovao, a sada već vidimo dokaze koji ih povezuju sa aferom prisluškivanje, da tužilaštvo odreaguje i da ispita odakle Mariniki Tepić ovi inkriminišući papiri, to su izjave, neke službene beleške, na koji način je povezana sa aferom prisluškivanje i na koji način je povezana sa mafijaškom grupom, sa narko-klanovima, a znamo u istoriji njihovih odnosa da gaje vrlo, vrlo prisne odnose sa kriminalcima, narko-dilerima i ubicama.Hvala vam. predsedavajuća.Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani, klimatske promene su jako dugo bile jedna apstraktna tema za širu javnost i tema koja nije previše zanimala običnog čoveka sve dok te klimatske promene nisu počele da utiču na svakodnevni naš život.Kao što ste i vi, gospođo ministarka, pomenuli i kolege pre mene, klimatske promene su svuda oko nas. To vidimo, na primer, kada negde u sred januara u nekoj bašti nekog kafića se sunčamo i uživamo na 15, 20 stepeni, a ne razmišljamo koliko to zapravo nije dobro i da je to nešto što treba da nas zabrine, jer nakon toga često nam se dešava da ono što smo nekada nazivali stogodišnjim padavinama, da se dešava previše često, da nakon toga imamo previše duge, sušne periode, što jako negativno utiče na našu poljoprivredu, na našu ekonomiju, a čuli smo i danas ovde da postoje različite prognoze da će do kraja ovog veka prosečna temperatura biti povećana možda čak i za četiri stepena, da će broj mraznih dana biti takav da će to, praktično, biti retkost, da će, s druge strane, broj sušnih dana biti još veći i sve su to stvari koje pozivaju na jedan veliki oprez i govore nam da je pitanje klimatskih promena veoma važno i da to nije pitanje neke daleke budućnosti, nego je to, praktično, pitanje sadašnjosti, pitanje bliske budućnosti. Ne bih preterao kada bih rekao da je to pitanje opstanka i zbog toga mislim da je ovaj zakon jako važan.Ono što je osnovni cilj ovog zakona i za šta se zapravo bori čitava planeta, jeste smanjenje gasova sa efektom staklene bašte, odnosno pre svega, smanjivanje ugljendioksida, koji pre svega nastaje kao posledica sagorevanja fosilnih goriva, a koji apsorbuje onu količinu toplote koja bi od zemlje trebala da se vrati u atmosferu, odnosno u svemir. Umesto toga, ta količina toplote se apsorbuje i vraća se i tako dodatno povećava temperaturu na zemlji i samim tim, izaziva sve ove posledice o kojima smo danas govorili.Kada govorimo o klimatskim promenama, prosto je nemoguće zaobići jednu veoma aktuelnu temu, a u pitanju je tema kvaliteta vazduha. Ta tema je veoma aktuelna i u gradu iz kojeg ja dolazim, gradu Čačku,

i to je jedna tema koja je jako važna, o kojoj treba da se govori.Međutim, nažalost, to je tema koja sve češće, kao i mnoge druge teme, postaje tema oko koje postoji političko prepucavanje i potreba jednog broja političkih opcija da na toj temi, u nedostatku neke njihove politike i vlastitih ideja, da tu temu koriste za skupljanje političkih poena. Pa čak tako možemo čuti i neke apsurdne izjave o tome kako je vazduh danas u Srbiji mnogo zagađeniji nego nekada ranije, što je u potpunosti u suprotnosti sa zdravim razumom. Znamo da je pre dvadesetak da su ekološki neprihvatljivi elementi, kao što su mazut, ugalj ili lož ulje, bili potpuno dominantni, mnogo dominantniji nego danas, pa ću tako reći na primeru grada Čačka.Grad

i možete samo da zamislite kakav bi vazduh danas bio da toga nije bilo. I nekim aktivnim delovanjem smo jako blizu toga da rešimo pitanje grejanja, kada su u pitanju agronomsko-tehnički fakultet i mašinsko-saobraćajna škola i mogu sa sigurnošću da kažem da u 2022. godini grad Čačak neće imati apsolutno ni jedan jedini javni objekat koji za grejanje koristi ekološki ekološki neprihvatljive tzv. prljave energente.Zaista mislim da je to veliki uspeh i jako značajna stvar. Ono što ljudi treba da znaju je da se to nije desilo preko noći, već iza toga stoji višegodišnji rad. neće u potpunosti da reši sve probleme i to nisu problemi koji mogu da se reše za kratko vreme, pogotovo kada znamo da individualna ložišta takođe u visokom procentu učestuju u kvalitetu vazduha. Tu se jako nadam da će činjenica da je cena priključka za gas drastično smanjena, da će to motivisati sve pojedince i individualne potrošače da tu mogućnost iskoriste i da i u budućnosti imamo što više individualnih ložišta koja će koristiti prirodni gas.Takođe, pozivam i sve građane da iskoriste subvencije koje daju lokalna samouprava i Ministarstvo energetike, a koje se tiče, pre svega, energetske efikasnosti, jer na taj način smanjujemo gubitke, smanjujemo rasipanje energije i samim tim, koristimo manje energenata za grejanje.Takođe, znamo da jedan od značajnih značajnih uticaja na kvalitet vazduha predstavljaju saobraćaj i veliki broj automobila. Ono što treba pohvaliti jesu subvencije za kupovinu električnih automobila, što će apsolutno biti veoma zastupljeni u budućnosti, ali mislim da treba razmisliti i o tome na koji način staviti pod kontrolu uvoz starijih automobila koji ne ispunjavaju ekološke norme.Takođe, smatram da ova tema nikako ne bi smela da bude politička tema, već pre svega, jedno životno pitanje i da bi barem oko toga trebali da se složimo da se u poslednje vreme dosta čini na podizanju kvaliteta vazduha i da postoji veliki napredak u odnosu na neki period od pre 10, 15 ili 20 godina, kada su, kao što sam rekao, ekološki ekološki neprihvatljiva goriva bila dominantna, kada je u pitanju grejanje, a da ne govorim o nekim velikim fabrikama, koje smo, na primer, imali u Čačku, koje su trošile na desetine, pa i na stotine tona uglja dnevno za grejanje.Ono što mi takođe jako smeta jeste neka atmosfera koja se pravi, a gde se na neki način potcenjuju velika ulaganja i velike investicije koje sprovodi naša država. Tu bih napravio paralelu npr. sa pitanjem vakcinacije. Kao što je poznato, naša država je jedna od najboljih, da kažem i najbolja u Evropi kada je u pitanju vakcinacija, ali nekako, mi tome ne pridajemo previše značaja. A, da je npr. obrnuto, da u Evropi ima vakcina, da kod nas nema, onda bi to bilo glavno pitanje i onda bi svi tražili vakcine. Valjda nismo navikli da u nečemu budemo najbolji.Onda sve češće čujem komentare – neću da se vakcinišem, ima još vremena. Ja mislim da nema vremena i da treba da iskoristimo tu mogućnost što je naša država uspela da obezbedi i dovoljno vakcina i da one budu bezbedne, ispitane, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu.Potpuno je slična situacija i kada je u pitanju ulaganje u životnu sredinu. Vi ste, poštovana ministarka, bili nekoliko puta u Čačku prethodnih meseci. Nedavno ste potpisali ugovor kada je u pitanju treća faza sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije Prelići. To je jedan prostor

a radi se o investiciji gde su država i grad uložili skoro dva miliona evra.Da ne govorim koliko je važno pitanje Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda ne samo u gradu Čačku, već u celom slivu Zapadne Morave, a i drugih reka. To su ogromne investicije, gde takođe ljudi treba da znaju da nije ništa palo sa neba, već godinama unazad se radilo na tome, od obezbeđivanja sredstava za izradu projektne dokumentacije, do izrade projektne dokumentacije, kasnije i obezbeđivanje sredstava za te jako velike investicije koje se mere stotinama miliona evra i sve zbog toga što je država rešila da ne želi više da ispušta otpadne vode i fekalije u reke bez prečišćavanja.Mislim da zaista ne postoji ništa važnije za naše reke i da se radi o jednom životnom pitanju i da mi se nekad čini da ljudi nisu dovoljno svesni koliko su to važne i velike stvari.Vi ste, gospođo ministarka, bili nedavno i u Ovčar Banji, zajedno sa premijerkom Srbije i sa ministarkom Matić. Tada ste najavili velika ulaganja u Ovčar Banju, koja je biser zapadne Srbije, kako mi volimo da kažemo, srpska Sveta Gora. To je ono što može da raduje građane Čačka. To su zaista ogromna ulaganja. Kada bih pravio paralelu sa nekim prethodnim periodom, pogotovo za vreme bivše vlasti, toliko je velika razlika da je apsolutno nemoguće čak i porediti količinu investicija ne samo u oblasti životne sredine, nego uopšte kada je u pitanju grad Čačak.Još jedna tema koju bih na kraju hteo da pomenem, ne tiče se direktno klimatskih promena, ali naravno, ima veze sa životnom sredinom, a tiče se i odnosa ljudi prema životnoj sredini, a nekako mi se čini da kao društvo nemamo baš najbolji odnos prema životnoj sredini. Verovatno da je to globalni problem, ali mi moramo da se fokusiramo na ono što se tiče naše države. Iskreno, mislim da nam je potrebna edukacija kada su u pitanju sve kategorije društva, a posebno mislim da je potrebna edukacija kada su u pitanju deca, i to u najranijem uzrastu. Mislim da je potrebno usaditi deci od malih nogu da shvate koliki je značaj i važnost čuvanja životne sredine i da se u društvu napravi atmosfera takva da svako ko se nesavesno odnosi prema životnoj sredini, da bude stavljen na stub srama.Kada to kažem, često se setim đačke zakletve još iz 1914. godine, iz vremena Kraljevine Srbije, kada su se đaci pre sto i kusur godina zaklinjali da neće da uništavaju drveće i cveće, da neće da bacaju đubre na ulicu, da će da vode računa o pticama, o životnoj sredini. Mislim da nam je to ponovo potrebno u Srbiji, kao što mislim da nam je potrebna i mnogo ozbiljnija kaznena politika, jer složićemo se npr. da veliki broj ljudi koristi sigurnosni pojas u vožnji zato što je to pitanje bezbednosti. Ali, treba da budemo realni da, takođe, veliki broj ljudi to radi da bi izbegao kaznu. Nekad je kaznena politika, koliko god bila nepopularna, veoma potrebna.Mislim da su to dve stvari koje su jako važne, jer koliko god donosili zakone i koliko god ulagali kao država jako puno novca u ovu oblast, mislim da ćemo teško sačuvati životnu sredinu ako svaki pojedinac ne shvati svoju ulogu i svoj značaj u tom cilju i ako ne budemo u budućnosti mnogo više radili na edukaciji, ali i na kažnjavanju svih onih koji o životnoj sredini ne brinu. Hvala. Hvala.Reč ima narodna poslanica Nevenka Kostadinova. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas govorimo o jednom veoma značajnom zakonu, Zakonu o klimatskim promenama, a kojim se uređuje i obezbeđuje sistem zaštite životne sredine.Klimatske promene su jedan od najvećih globalnih problema koje je zadesio čitavo čovečanstvo u poslednje vreme, a koje su posledica ljudskih aktivnosti koje dovode do emisije štetnih materija u atmosferi, a što za posledicu ima poremećaje koji se manifestuju pojavama kao što su velike vrućine, ekstremno jaki pljuskovi, ekstremne suše i toplotni udari.I pored toga što je čovek jedino živo biće koje ima sposobnosti da ukroti sile prirode i njihovu energiju iskoristi za svoje potrebe, svojom aktivnošću je uspeo da naruši prirodni bilans u atmosferi što je dovelo do efekta staklene bašte usled povećanja sadržaja ugljendioksida, što je dalje dovelo do povećanja temperature na našoj planeti.Otkrićem planeti.Otkrićem parne mašine, usled industrijske revolucije i ubrzanog napretka koji se dugo napajao iz fosilnih goriva, došlo je do porasta temperature na našoj planeti,

okeana.Najveći zagađivači, tj. emiteri SO2 gasa su energetika, saobraćaj, poljoprivreda i upravljanje otpadom, a najugroženiji sektori su zdravstvo, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda. Procenjuje se da od 2000. godine šteta izazvana klimatskim promenama u Srbiji iznosi oko 7.000.000.000 evra.Pošto je ovo globalni problem, njemu trebaju globalna rešenja. U tom procesu treba da budemo objedinjeni svi i da iz ovog problema stvaramo zelenu industriju, ekološka radna mesta, nove mogućnosti za nova ulaganja, investicije u nove čiste tehnologije i obnovljive izvore. Dakle, sve ono što smanjuje štetni uticaj na planetu.Ovo

Ovo je nužno, jer prognoze u oblasti životne sredine i klimatskih promena nisu nimalo sjajne, imajući u vidu trenutno

Sama činjenica da mi ovde govorimo o ekologiji znači da smo već napredovali u ovoj oblasti i ojačali svoju svest da bismo mogli da se bavimo ovom temom i da radimo na otklanjanju problema u ovoj oblasti.Ministarstvo za zaštitu životne sredine u borbi protiv klimatskih promena uveliko sprovodi mnoge aktivnosti, a ja ću pobrojati samo neke od njih: prvo, subvencionisanje nabavke hibridnih i električnih vozila, dakle, vozila na električni pogon.

smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora, sufinansiranje pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja biodiverziteta. Dalje, upravljanje otpadom, pružanje podrške lokalnim samoupravama u rešavanju divljih deponija, kao i izgradnja regionalnih sistema za upravljanje otpadom.Ja ću se kao i uvek osvrnuti na ono što je bitno za kraj odakle dolazim, Bosilegrad na jugu Srbije. Pošto je naš kraj nerazvijen, nema industrije, nema intenzivnog saobraćaja, pa ni poljoprivredi, te je sreća u nesreći da u takvim krajevima većih problema sa lokalnim zagađivačima nema. Kraj je brdsko-planinski, te je pozamašni deo pod šumama i kada je reč o šumama, ja hoću da se osvrnem na probleme u tom delu.Šume u mom kraju su neprocenjiv resurs, kako u ekološkom, tako i u ekonomskom pogledu.

pa se seče sve više i više. Proces pošumljavanja baš i ne prati dinamiku seče tj. više se poseče nego što se pošumi. Značajan deo drvne mase ostane u šumi zbog neisplativosti transportovanja i nepristupačnosti terena.Podsećam da je zadnja ozbiljna akcija pošumljavanja u mom kraju bila 1985. godine u vreme poslednjih radnih akcija pod sloganom „Na rukama žuljevi, u srcima Tito“.Drugi još veći problem jeste masovno ubrzano sušenje četinarskih šuma, naročito šuma belog bora. Ta pojava traje više godina unazad, a posledica je upravo klimatskih promena.

i čišćenje ovakvih osušenih šuma je ekonomski neisplativo, pa drvo ostaje na svom staništu da truli i propada, a takvi potezi urastaju u korov i trnje i postaju neupotrebljivi. Tako se gube hektari pod šumama, a bez mogućnosti ponovnog pošumljavanja.Usled masovne i ubrzane migracije mladog i radno sposobnog stanovništva iz naših krajeva, poljoprivredno zemljište ostaje neobrađeno, na pašnjacima nema stoke, te takve parcele urastaju i sada na takve parcele, koje su nekada bile njive oranice, košene livade ili pašnjaci za ispašu stoke, ne može ni da se uđe. To su sve napuštene zaparložene parcele koje nikome i ničemu ne služe. Zato je potrebno prvo očistiti i pripremiti takve terene, očistiti ih od trnja i žbunja, a potom ih pošumiti. Ovo nije nimalo lako i nimalo jednostavno. To bi trebale lokalne samouprave da stave u svoj prioritet, a da uz pomoć države tj. Ministarstva za zaštitu životne sredine, prvo, pripreme teren, a potom i pošumiti.Ovaj problem ne poznaje granice tj. proces sušenja i proces urastanja parcela prisutan je podjednako kako kod nas, tako i u susednoj Makedoniji i u Bugarskoj, naročito u pograničnom pojasu.

a za koje treba obezbediti adekvatne uslove, bar na početku, prvih nekoliko godina, dok takva stabla ne ojačaju i ne razviju svoj korenov sistem.Koliko sistem.Koliko god da je visoka cena svih ovih aktivnosti, sve je to investicija kako u šume, kao izvor drvne mase, tako i u šume kao fabrike čistog vazduha, jer kao što kaže kineska poslovica prvo najbolje vreme da se zasadi drvo bilo je pre 50 godina, a drugo najbolje vreme je upravo sada.Zato moramo što pre prionuti ovom poslu organizovano i posvećeno, jer su šume bitne danas, a u budućnosti će biti još važnije. Naša je obaveza da ih čuvamo i gajimo, jer su oni naši zeleni filteri, naši čuvari planete Zemlje.Na kraju, naglašavam da ću u Danu za glasanje podržati ovaj veoma značajan zakon. Hvala.

ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, Ustavom Republike Srbije utvrđeno je da svaki građanin ima pravo na zdravu životnu sredinu, ali isto tako da je svako od nas dužan da tu istu životnu sredinu čuva i poboljšava.Međutim, kada govorimo o zaštiti životne sredine ne mogu a da se ne dotaknem doba kneza Mihaila Obrenovića, jer zauvek će u istoriji ostati zapisano kako su prava i obaveze građana upravo u ovoj oblasti utvrđene kroz naredbu kneza Mihaila o rasađivanju drveća 1863. godine, objavljenu u listu „Vidovdan“, koji između ostalog glasi:

je ova naredba dokaz da se tada u još uvek neoslobođenoj Srbiji vodila borba kroz pošumljavanje i ozelenjavanje, borba protiv klimatskih promena. Iako je cilj ove naredbe tada bio ulepšavanje beogradske varoši, mi danas možemo slobodno da zaključimo da je ova naredba ipak imala mnogo viši cilj.Ne treba da budemo eksperti za klimatologiju kako bi uočili ekstremne promene klime u odnosu na prirodno očekivane. Dovoljno je da otvorimo prozor i videćemo klimatske promene na delu. na delu. Pred svima nama je težak zadatak ukoliko želimo da evropski kontinent do kraja 2050. godine postane ugljenično neutralan, a zagrevanje se zadrži na temperaturi od 1,5 stepen. To je moguće jedino kroz smanjenje emisije gasova sa efektom „staklene bašte“, što je jedan i od ciljeva ovog Predloga zakona, naravno uz prilagođavanje neizmenjene klimatske

Međutim, usvajanjem i sprovođenjem ovog zakona mi pre svega ispunjavamo sve naše obaveze prema međunarodnoj zajednici, ali isto tako je bitno napomenuti da je ovaj Predlog zakona u potpunosti u skladu sa Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promenama, Pariskim sporazumom, ali i pravnim tekovinama EU.Međutim, EU.Međutim, danas želim posebno da istaknem i pohvalim rad Ministarstva za zaštitu životne sredine, jer svedoci smo sve učestalijih napada, upravo na ministarku Vujović, zbog nekakvog lapsusa napravljenog prilikom predstavljanja rezultata rada Ministarstva u prethodnom periodu. Ponoviću još jednom - prilikom predstavljanja rezultata rada Ministarstva u prethodnom periodu.Pre 2012. godine nismo mogli da čujemo lapsuse, jer rezultati u ovoj oblasti nisu ni postojali. Meni je zaista drago što se danas na čelu Ministarstva za zaštitu životne sredine ne nalaze ljudi poput Olivera Dulića koji je, dok je bio na čelu Ministarstva, u okviru akcije „Očistimo Srbiju“ uspeo da očisti jedino državni budžet Republike Srbije.U okviru te iste akcije za reklamiranje na bilbordima u okviru teniskog turnira potrošeno je 500.000 evra, a za izradu veb-sajta potrošeno je 25.000 evra, 25 puta više od realne vrednosti. Podsećanja radi, taj veb-sajt je imao jednu veb stranicu i šest linkova koji nisu uopšte funkcionisali.Meni je zaista drago što se na čelu Ministarstva ne nalaze ljudi poput ortopeda Dulića, jer narod je upravo taj koji je dao ocenu jednoj takvoj politici na izborima i narod je upravo taj koji je očistio Srbiju upravo od ovakvih „žutih lopova“.Bitno je kada pričamo danas o radu Ministarstva za zaštitu životne sredine istaći jednu akciju koja je po meni izuzetno značajna, to je akcija koja je sprovedena

Ovo je upravo jedan od ključnih, opet ponavljam, dokaza rada ovog ministarstva. Međutim, iako gasovi, odnosno zagađujuće materije koji uzrokuju zagađenje vazduha počev od ugljen-monoksida, sumpor-dioksida, suspendovanih čestica u vidu PN10 i PN2,5 ne spadaju u gasove koji izazivaju efekat „staklene bašte“. Smatram da je ipak bitno istaći i borbu protiv aero zagađenja u prethodnom periodu, koje se prvenstveno ogledala kroz modernizaciju elektroenergetskih postrojenja i prelazak na čistije energente, unapređenje energetske efikasnosti, ali isto tako i modernizaciju saobraćaja.Kada govorimo o modernizaciji elektroenergetskih postrojenja, važno je istaći izgradnju postrojenja za odsumporavanje u okviru termoelektrane „Nikola Tesla B“.Ministarka je imala priliku prošle godine, čini mi se, u decembru mesecu, da prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju ovog postrojenja za odsumporavanje. Investicija je vredna 210 miliona evra, a cilj upravo izgradnje ovog postrojenja je smanjenje koncentracije, odnosno koncentracionih nivoa sumpor-dioksida sa 80 hiljada tona godišnje na četiri što je smanjenje za skoro 20 puta na godišnjem nivou.Uredbom koja je usvojena u prethodnom periodu kada je u pitanju subvencionisanje kupovine novih vozila na električni i hibridni pogon, doprinosimo tome da povećavamo broj ekoloških vozila na našim putevima, ali isto tako i modernizaciju saobraćaja.Ja inače dolazim iz Novog Sada i sa ponosom mogu da kažem

Ovim potezom je grad Novi Sad postao prvi grad u Srbiji koji subvencioniše kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog imala priliku da zajedno sa gradonačelnikom Novog Sada, Milošem Vučevićem, obiđe i novoizgrađenu glavnu crpnu stanicu u našem gradu, koja je jedan od ključnih preduslova za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u narednom periodu, postrojenje koje će biti izgrađeno zajedno sa izgradnjom 80 do 90 kilometara vodovodne i kanalizacione mreže, a vrednost ove investicije je 140 miliona evra.Danas evra.Danas zahvaljujući vođenju odgovorne politike predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, mi smo u mogućnosti da realizujemo sve ove projekte koji će svakako imati za cilj unapređenje stanja u oblasti zaštite životne sredine, ali isto tako i poboljšanja kvaliteta života građana.S obzirom da smo i dalje suočeni sa pandemijom korona virusa koja je zahvatila ceo svet, Srbija upravo vođenjem jedne takve odgovorne politike našeg predsednika može da se pohvali time da smo lideri u regionu, jedna od vodećih zemalja u svetu kada je u pitanju broj vakcinisanih građana.Međutim, vakcina protiv klimatskih promena ne postoji, tako da pozivam sve narodne poslanike da u Danu za glasanje svi podržimo ovaj Predlog zakona o klimatskim promenama, jer je to jedini način da mi smanjimo emisiju gasova sa efektom „staklene bašte“, unapredimo stanje u oblasti zaštite životne sredine, jer sve ovo radimo ne samo zbog naših građana danas, već i zbog generacija koje će doći iza nas. Hvala.

moram da izrazim zadovoljstvo vezano za Predlog zakona o klimatskim promenama koji će nas još više približiti standardima EU, kao i ispunjavanje obaveza prema međunarodnoj zajednici.Smanjenje zajednici.Smanjenje emisije gasova će doprineti da Srbija bude među prvim zemljama Balkana koja će početi njegovu primenu.Današnji predlog zakona je izuzetno važan zbog ključnog odnosa prema prirodi koji se svakako odražava na sve stanovnike naše planete.Smatram planete.Smatram da svi zajedno moramo praviti male korake uz razmišljanje da moramo nešto promeniti.Navela bih grad Gurgaon u Indiji koji je 2019. godine bio najzagađeniji grad na svetu. Navedeni grad je prava metropola gde se nalaze sedišta najvećih tehnoloških divova, poput Gugla, Majkrosofta, gde ljudi dolaze iz svih krajeva sveta i iz svih delova države. Samim tim, usled porasta broja ljudi koji žive u navedenom gradu zbog posla dolazi i do masivnog zagađenja životne sredine, jer u tom gradu je 2010. godine živelo 2,5 miliona građana, a 2019. godini živi 4,5 miliona ljudi.Kao neko ko živi u centru Beograda želim da kažem da svaki grad koji ima veliki broj stanovnika i povećan broj stanovnika i veliki broj kompanija, takođe, kao što je i naš Beograd se suočava sa određenim zagađenjem životne sredine.Kada smo u takvoj situaciji, moramo i drugačije razmišljati i da bismo to promenili, osim pomoći države, primeni smo i određene standarde za zaštitu životne sredine, kada su u pitanju kompanije koje posluju u našoj Srbiji. Osim toga, potrebna nam je i pomoć pojedinaca, odnosno i građana, jer najlakše je kritikovati državu, ali najvažnije, takođe, je da se i pojedinci uključe da bi se stvari znatno promenile.Iskreno želim da pohvalim našu ministarku koja je za kratko vreme uspela da reši i ozbiljno rešava problem divljih deponija gde su uveliko preduzete određene mere.Budžetom ministarstva su predviđena sredstva za zatvaranje i sanaciju nesanitarnih deponija u Čačku, Kraljevu, Trsteniku i drugim delovima Srbije. Gradi se i gradiće se osam novih regionalnih centara za upravljanje otpadom.Problem kao što je zagađenje vazduha u Srbiji, odnosno njegov kvalitet nije na zavidnom nivou, ali je to problem čije efekte možemo videti ukoliko se svi zajedno priključimo rešavanju istog.Osim postavljanja više mernih stanica kojih je do sada bilo u manjem broju, pa i merenje zagađenosti vazduha nije bilo merodavno, omogućili smo i subvencije za zamenu kućnih kotlarnica, zamenu kotlarnica u školama, vrtićima, domovima zdravlja čime će se u velikoj meri smanjiti problem aero zagađenja.Takođe, nastavljamo sa subvencijama za kupovinu električnih i hibridnih vozila, a u planu su nam i projekti pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina.Naglasila površina.Naglasila bih da nama i jeste cilj da ne potrošimo svoje prirodne resurse, da težimo i primenjujemo najmoderniju tehnologiju kako bi rešili probleme, budući da su problemi sa kojima se suočavamo izuzetno kompleksni, da zahtevaju određeno vreme za njihovu realizaciju zarad postizanja efekata koji primenjujemo i da iziskuju velika finansijska sredstva.Mi imamo problem sa kojim se suočava i ceo svet, dakle Srbija nije jedina država na svetu, ali ono što je najvažnije jeste da smo svesni važnosti očuvanja životne sredine zbog nas i naših budućih generacija.Svakako nećemo žmuriti, već smo se značajno pokrenuli kako bismo kvalitet života naših građana i nas samih unapredili.Na kraju, završila bih ovaj govor citatom čuvenog Teodora Ruzvelta – zelena boja je osnovna boja sveta, iz nje se rađa njegova lepota. Rasipanje i uništavanje naših prirodnih dobara, iscrpljivanje umesto povećanja njene iskoristivosti to će već našoj deci umanjiti mogućnost napretka koji uživamo, a koji smo im dužni predati. Hvala.

Naravno da ćemo ga mi iz Pokreta socijalista podržati, jer je on jako važan i sem nekih sitnih zamerki koje nisu možda toliko bitne i suštinske, a na koje ću sada ukazati, apsolutno nam je jasan razlog i u potpunosti podržavamo ovakva zakonska rešenja koja su doneta.Naime, lično mislim da je možda svrsishodnije bilo, jer se radi o krovnom zakonu, da se zakon ne zove zakon o klimatskim promenama, već zakon o merama za sprečavanje klimatskih promena, jer iza ova zakona treba da uslede mnogi zakoni koji praktično treba da omoguće u potpunosti realizaciju ovog o o čemu danas govorimo i diskutujemo.U svakom slučaju, uz potpuno uvažavanje razloga koje ste naveli u obrazloženju predloga, kada se to odnosi na uspostavljanju sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i ispunjenje obaveza prema Međunarodnoj zajednici, odnosno okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i njenog sporazuma iz Pariza.Lično Pariza.Lično moram da kažem da ne znam na šta se ovaj treći deo odnosi, a to je nešto što prečesto koristimo kod zakonskih predloga, a to je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Iskreno EU. Iskreno rečeno, iako sam završio prava, ne znam šta su tekovine prava EU, da li su to tekovine nemačkog, francuskog zakonodavstva, njihovih pravnih sistema ili su to neki zaključci i stavovi prinudne uprave iz Brisela. Ne bih sada u ovom trenutku da razgraničavam.Ono što je važno, važno je da je ovaj zakon jako dobar i koristan za građane Republike Srbije i šteta je što ovakav zakon nije donet mnogo godina ranije ranije i pre ovog saziva, jer danas bismo verovatno živeli u mnogo boljoj sredini i okruženju, nego što to danas imamo.Moram imamo.Moram da skrenem pažnju uvažavajući, stav mog uvaženog kolege Parezanovića, koji kaže da ovo nije i ne bi smelo da bude pitanje političko i pitanje politike, međutim, nažalost jeste.Ja

koja je nominovana otprilike ako bih to zaista prihvatio bez rezerve, što pojedinci govore, potpuno neargumentovano ili određene nevladine organizacije, ispade da je zagadio kompletnu zemaljsku kuglu i da je sada samo pitanje opstanka na zemaljskoj kugli, da li ćemo mi ugasiti termoelektrane ili nećemo i to će biti spas celog sveta. Jednostavno to nije istina.Činjenica je da postoje klimatske promene na koje možemo da utičemo, činjenica je da postoje klimatske promene na koje možemo samo da se adaptiramo ili da im se prilagodimo. Ono što me zabrinjava jeste da najveći, najvažniji i najmoćniji zagađivači na svetu nemaju nijedan procenat ovako odgovornog pristupa prema životnoj životnoj sredini, kao što ga pokazuje Republika Srbija.Kada budemo uspeli da nateramo te najveće, najbogatije i da najmoćnije da se vrate, iskreno vrate Kjoto sporazumu i nekim drugim sporazumima koji su potpisivani, a nikad do kraja nisu realizovani, onda će nam svima biti mnogo lakše.Moramo lakše.Moramo da ovde pogledamo i jedan politički aspekt svega ovoga, koji nije čak ni samo politički, već je državotvorni, jer ugrožava Republiku Srbiju. Šta bi Republika Srbija dobila gašenjem termoelektrana i zatvaranjem kopova? Jednostavno, to bi bio potpuni udar na državni budžet, na Republiku Srbiju, jednostavno potpuno uništen elektrosistem Republike Srbije. Srbija bi postala jedan ozbiljan zavisnik od uvoza električne energije, a čak ni tehnički sve i da imamo novca za tako nešto i da postoje ozbiljni razlozi za tako nešto, tehnički je to neizvodljivo, jer kapaciteti za uvoz električne energije u tom obimu koji bi iznosio oko tridesetak milijardi kilovat da se zapitamo da li ovo podseća pomalo na jednu, možda na izgled benignu hajku koja se vodila pre neku godinu, a to je protiv uzgajanja činčila u Republici Srbiji. Da li hajka koja se vodi protiv elektroprivrede Srbija danas ima isti obrazac? Ta hajka protiv uzgajanja činčila u Republici Srbiji dovela je do toga da se u Srbiji one ne uzgajaju, da je nekoliko stotina porodica ostalo bez prihoda, a da se činčile nesmetano uzgajaju u Bugarskoj, a da se u Srbiju uvoze bunde proizvedene od činčila. Da li iza najvećeg dela ovih glasogovornika i ove hajke stoje upravo lobiji, kojima odgovara da Srbija umesto stabilne energetski profilisane zemlje postane zavisna i od uvoza električne električne energije.Moramo da budemo svesni da se u Srbiji oko 30% električne energije proizvodi u hidroelektranama, a da osnov proizvodnje električne energije, bez koje hteli mi to da priznamo ili ne, danas nismo u stanju da živimo ni nekoliko minuta, a da ne doživimo stresove, da termoelektrane proizvode 70% električne energije, od toga polovina samo elektrane u Obrenovcu.Srbiji je u proteklom periodu bilo nametnuto da plaća naknadu za zelenu struju i da na ime fidin tarife proizvođačima iz obnovljivih izvora Elektroprivreda Srbije isplati otprilike oko sto miliona evra na godišnjem nivou. Da je tih 100 miliona evra korišćeno za revitalizaciju pogona u Republici Srbiji, da se ranije moglo pokrenuti, recimo, postupkom odsumporavanja, i svega toga, verovatno ne bismo o ovim problemima danas ni razmišljali.Koliko je za Republiku Srbiju suluda ideja o gašenju elektrana, govori činjenica da ni mnogo razvijenije države koje već decenijama, kao Danska recimo, ulažu ogromna sredstva u tzv. zelenu energiju. Oni nisu u stanju da proizvedu ni 60% električne energije za svoje potrebe kroz te vidove, ostatak električne energije kupuju, ako se ne varam, iz francuskih nuklearnih elektrana.Zaista se ozbiljno pitam da li to neko u Evropi ima ozbiljan višak električne energije koji bi da po enormno visokoj ceni plasira u Republici Srbiji. Naravno da ne opravdavam ni današnje stanje, koje je mnogo bolje, nego što je bilo prošle godine, a prošle godine je bilo mnogo bolje nego što je bilo 2012. godine, jer jednostavno ne smemo se zadovoljiti ni sa ovim što smo do sada postigli, već se mora napredovati. Ali, ozbiljno mislim da ministarstvo koje vi vodite mora da da jasne smernice i odrednice, ne na osnovu ličnih osećaja, već na osnovu dobre analize, da li Srbija umesto plaćanja ovih fidin tarifa, taj novac po cenu rizika sudskih sporova ili bilo čega drugog treba da uloži u dovođenja u prihvatljivo stanje termoelektrana koje postoje i koje su u Srbiji očigledno nezamenljive, jer čini mi se da sam slušajući neke stručnjake iz oblasti hidrologije, koji su rekli da su praktično, vodni, ozbiljni resursi, gotovo iscrpljeni u Republici Srbiji. Tako da, sa te strane ne možemo očekivati očigledno neko veliko povećanje proizvodnje električne energije.Da ne napominjem šta bi ovakvo zatvaranje nekontrolisano termoelektrana ili kopova ili čega god drugog u Republici Srbiji, dovelo do gubitaka radnih mesta, koliko bi porodica ostalo bez prihoda, koliko prateće industrije. To je nešto o čemu mi ozbiljno moramo da vodimo računa kada razgovaramo i o zaštiti životne sredine, pa i o klimatskim promenama.Ja želim da kažem da ima prostora, ima mesta da se čine ozbiljni napreci, jer jedna od stvari koja je dugo godina stajala kao mogućnost devedesetih godina, pominjana kao nekakva gotovo izvesna opcija, je trenutno u realizaciji, a to je da termoelektrana „Nikola Tesla“ krene da snabdeva toplom vodom i Novi Beograd čime bi se mnoge individualne kotlarnice ugasile.Ovo jeste način i metodologija kako umanjiti zagađenje životne sredine ako usput novčana sredstva, koja se uštede, uložimo u obezbeđenje čistijeg vazduha, bolje skladištenje pepela i odsumporavanje koje je u toku, odnosno priprema tog postrojenja u toku, onda bismo zaista postigli mnogo dobrih rezultata.Prema tome, priče o gašenju termoelektrana dolaze ovako isforsirane iz uglova koji ne žele dobro Srbiji. Ja vas molim da, kao i moje kolege, vode računa o svim detaljima kada govore na ovu temu, jer treba da budemo svesni gde jesmo, ali svesni i onoga što moramo da učinimo i kako ćemo opstati i preživeti. Lako je danas reći – treba pogasiti, ja hoću da dišem mnogo čistiji i mnogo zdraviji vazduh. Slažem se, to je normalno, to je potreba i to je želja i to treba da bude. Ali, postavlja se pitanje, imamo li mi novca za to? Jesu li upravo ti koji danas dižu najveću hajku oko zagađenja koji navodno je, al baš iz termoelektrana najvažnije i najbitnije, jesu li spremni da plate cenu struje koju bismo morali da platimo ukoliko bismo je uvozili? Treba da znamo da Beograd zagađuju mnogo više individualne kotlarnice nego što ga zagađuje termoelektrana „Nikola Tesla“ Obrenovac.Prema tome, mnogo toga se oko životne sredine da razgovarati, ali treba usmeravati snagu na najkrupnije probleme. Meni je veliko zadovoljstvo što se pronađe mogućnost pa se krene od jedne sredine u kojoj se to može sa relativno prihvatljivim sredstvima rešiti, kao što je Kosjerić, ali isto tako očekujemo da će se u cilju rešavanja najvećih problema to nastaviti kad je Beograd u pitanju.Da li podizanje gasnih elektrana može da bude opcija i komparacija termoelektranama? Ja lično mislim da ne može, jer kada se sve stavi na papir troškovi proizvodnje električne energije iz gasa nisu nešto što Srbija u ovom trenutku može da prihvati. Prema tome, borba za zdravu životnu sredinu, borba za bolje klimatske uslove nam predstoji svima i ona zaista treba da izađe iz političkih okvira. Mora da postane jasno da je to pitanje budućnosti svih onih koji žive u Republici Srbiji, a ne dnevno političkih potreba i da se takve stvari rešavaju dugoročno, a ne ad hok od situacije do situacije kako neka nova ideja dođe ili prođe.Upravo način rada od 2012. godine, gde se vrlo sistematično Republika Srbija stavila na noge kao država, u svakom pogledu, od ekonomskog, vojnog, sada je trenutak da kroz stabilizaciju elektroenergetskog sistema, njegovu modernizaciju, ulaganje u elektroenergetski sistem Srbije i njegovo prilagođavanje uslovima koji su potrebni da bi disali čistiji vazduh, bez stvaranja prostora da to bude moguća zloupotreba onima koji tu traže isključivo i samo sopstveni interes, je nešto što je na vašem ministarstvu i tu ćete imati našu punu podršku u svakom pogledu, jer vidimo da već kroz pripremu ovog zakona će se vrlo, vrlo ozbiljno na tome raditi.Ponavljam još jednom, glasaćemo za ovaj zakon, podržaćemo vas i očekujemo da vaše ministarstvo koje se pokazalo kao jedno od najvrednijih ministarstava i najažurnijih uskoro pred ovaj saziv

Poštovani narodni poslaniče, svakako ću se kasnije osvrnuti i na čitavu raspravu, koja je zaista konstruktivna i hvala vam svima na tome, ali ću to podvući i naknadno, kada saslušamo sve komentare, sugestije i savete.Ono što moram da istaknem odmah, kada govorimo o zakonu, na jedan izuzetno važan način i aspekt, to je da moram da podvučem da zakon ne predviđa zatvaranje termoelektrana, nego isključivo praćenje, definisanje mera koje će uticati na smanjenje efekta staklene bašte, dakle iz velikih postrojenja. I to je ono na čemu svi zajedno moramo da insistiramo i da to približimo građanima. Dakle, zakonom se ne predviđa zatvaranje velikih postrojenja i bilo bilo kakvih drugih energetskih postrojenja.Moram da istaknem da smo, upravo, i radeći na ovom zakonu intenzivirali saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike i potpisan je sporazum između dva ministarstva, kako bi i tešnje sarađivali, kako bi nam bila intenzivnija saradnja, baš zbog velikih zagađivača koji se nalaze u tom sektoru.Hvala sektoru.Hvala još jednom na svim sugestijama, proći ću kasnije i kroz ostale koje ste dali, koje su svakako korisne i pratićemo zajedno realizaciju i primenu zakona. Hvala vam. Zahvaljujem.Gospodin Komlenski, dva minuta. **Đorđe Komlenski** Ja ću kraće od dva minuta.Ja se vama zahvaljujem na ovom odgovoru i objašnjenju iskreno sam se i nadao ovakvom odgovoru, da bismo jednostavno stavili do znanja onima koji pokušavaju da ovaj zakon izmeste u kontekst kojemu nije mesto. Jasno kažemo da to ne pokušavaju, jer to neće imati nikakvu svrhu, kada pričam o termoelektranama, o energetskom sistemu Republike Srbije, ali ne samo njima, nego i zabrinutim građanima Republike Srbije koji žive od elektroprivrede. Hvala. Hvala vama.Sledeća po prijavi za reč narodna poslanica Adrijana Pupovac. Izvolite. Zahvaljujem, poptredsedniče Narodne skupštine.Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici i građani Republike Srbije,

za grad Bor iz koga dolazim, ali i za opštine Negotin, Majdanpek i Kladovo.O međuministarskoj važnosti Zakona o klimatskim promenama mogu izneti sledeće. Bila mi je čast, ali i zadovoljstvo, što sam prisustvovala prezentaciji Godišnjeg izveštaja Sekretarijata energetske zajednice o napretku Republike Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike, čiji je izlagač bio upravo direktor Sekretarijata energetske zajednice, gospodin Janez Kopač. Bio je prikazan niz preuzetih obaveza ugovorenih strana, njihove nadležnosti, akti i mere koje mogu da donesu, ali i glavni ciljevi ugovora o osnivanju Energetske zajednice.Ono što je bitno izneti jeste da struktura pokazatelja stepena implementacije i ponderisane vrednosti istih pokazuju da pored životne sredine i regulatornih institucija, značajnu ulogu upravo imaju i klimatske promene.Nakon razgovora sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ministarkom energetike i rudarstva, gospodin Kopač je lično izjavio da veruje da će naredni izveštaj biti izričito bolji.Suočen bolji.Suočen sa činjenicom da bi Republika Srbija trebala biti abolirana od pojedinih zahteva, ali i od rokova, jer nema pristupa određenim fondovima, kao što to imaju članice, odnosno zemlje EU, ali da ima dobru volju i sistemski pristup, shodno prioritetima i finansijskim sredstvima sa kojima raspolaže, ponudio je pomoć Energetske zajednice u implementaciji evropskih direktiva, istakavši da je uspeh članica ujedno i uspeh Energetske zajednice u celini.Moram apostrofirati i to da primenom Zakona o klimatskim promenama neće dovesti do direktnih troškova po građane Republike Srbije.

kao i podršku uvaženoj ministarki gospođi Ireni Vujović, ministarki zaštite životne sredine.Iz poslanička grupa Aleksandar Vučić – za ono što je nama najsvetije, Za našu decu, svojom podrškom i izglasavanjem ovako važnog zakona pomoći će u sprovođenju daljih odluka, približavanju otvaranja Poglavlja 27 i integrisanju energetskog tržišta Republike Srbije u evropsko tržište. Zato ću u danu za glasanje ponosno podržati današnji Predlog zakona. Hvala najlepše. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Luka

Hvala.Uvaženi predsedavajući dr Orliću, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvažena ministarko Vujović sa saradnicama, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o jednom jako bitnom zakonu, o novom zakonu, okvirnom zakonu koji se zove Zakon o klimatskim promenama. Ovim zakonom definišemo jako bitne elemente zaštite životne sredine prvi put u našem zakonodavstvu, u našem pozitivnom pravu, a takođe ovaj zakon je jako bitan zato što ćemo ovim zakonom da

klimatskih promena se nikako ne sme zanemariti, brojne suše, poplave, toplotni talasi, požari, svi oni uništavaju ekonomiju, bez obzira da li se radi o Srbiji, o regionu, o Evropi ili o nekom drugom kontinentu. Ovi negativni efekti nisu samo pogubni po ekonomiju, već i po zdravlje građana, a zdravlje građana je najvažnije. Kako dolazi do tih klimatskih promena? One su najčešće prouzrokovane ljudskim faktorom. Geografija i nauka su na jednoj strani, jasno je da je to jedan normalni tok, ali kada ljudski faktor učestvuje, pogotovo kada moćne svetske sile i evropske države koriste prljave tehnologije, na taj način se dodatno na taj način se dodatno dolazi do aerozagađenja i šteti se celokupnoj životnoj sredini i celokupnom našem biodiverzitetu.Do toga dolazi, usled emisije gasova, poput CO2, NO2, kao i partikularnih čestica PN10 ili PN2,5, koje se emituju u atmosferu. To je jako štetno, a do toga dolazi, zato što te teške industrije koristi zagađujuća fosilna goriva i ona njih sagorevaju,

da ne govorimo samo kakva je šteta kada je u pitanju zdravlje naših građana. Zato je bitno da svi delujemo kao jedan, da smo svi udruženi u ovoj borbi i mi političari, građani, nevladine organizacije, udruženja građana, naučnoistraživački centri, instituti, zavodi, poljoprivrednici, privrednici, kao i fakulteti i univerziteti. Bitno je da svi budemo zajedno, da imamo jedan cilj, a to je borba protiv tih klimatskih promena, odnosno protiv negativnih efekata klimatskih promena. Bitno je otkloniti sve posledice, koje su nastale i koje uništavaju naš biodiverzitet.Srbija

je to da će ovaj zakon, novi okvirni zakon o klimatskim promenama, da on predviđa donošenje brojnih podzakonskih akata, u naredne dve godine, kako bi se konkretizovali određeni koraci, odnosno određeni mehanizmi u borbi za zdraviju životnu sredinu. Pre svega, to je izrada strategije nisko ugljeničkog razvoja, sa akcionim planom, za tu strategiju, takođe izrada programa prilagođavanja tim klimatskim promenama, gde je plan da se mapiraju, odnosno identifikuju uticaj klimatskih promena na određenim sredinama i da se tu pronađu konkretnih mehanizmi, ili koraci, kako bi se otklonile negativne posledice. Takođe, najavljuje se i formiranje, odnosno uspostavljanje jednog tela, nacionalnog saveta za klimatske promene, kao jednog sastavnog dela Vlade Republike Srbije.Još jedan ključni benefit, ovog zakona je taj, što ćemo kada budemo sproveli sve neophodne reforme na ovom polju, mi ćemo imati pozitivne efekte, i po naš BDP, on će konstanto rasti, dolaziće do otvaranja novih, zelenih radnih mesta, ali i do stvaranja novih privrednih subjekata.Još jedna bitna stvar je razvijanje naše svesti, odnosno ovim zakonom, naši građani će biti bolje, mnogo bolje upoznati sa negativnim efektima klimatskih promena i znaćemo da cenimo i čuvamo našu životnu sredinu na mnogo bolji način. Svest je tu najbitnija, svest građana.Kada govorimo o konkretnim rezultatima, koje smo u proteklom periodu postigli, želeo bih tu da pohvalim naše Ministarstvo za zaštitu životne sredine, sa dragom ministarkom, Irenom Vujović, na čelu, takođe, našu premijerku Anu Brnabić, predsednicu Vlade, kao i našeg predsednika Aleksandra Vučića, jer bez njih mi ne bi smo postigli sledeće rezultate. Neću govoriti o svim rezultatima, ima ih mnogo, želim da moje koleginice i kolege danas govore, tako da neću oduzimati putno vremena, ali ću samo navesti neke ključne rezultate koje smo postigli.Jedan od najvažnijih rezultata, svakako da smo doneli krajem godine, novu subvenciju, za kupovinu vozila, sa motorom na električni pogon, ali i na hibridni pogon, što će dodatno podstaći naše građane da kupuju ta ekološki prihvatljivija vozila.Takođe, vozila.Takođe, raspisana su tri javna konkursa, sako pomoć lokalnim samoupravama, da se bore protiv tih negativnih efekata klimatskih promena i to u opredeljeni iznos 400 miliona dinara.

gas.Ministarstvo za zaštitu životne sredine mapiralo je nekih 88 jedinica lokalnih samouprava gde je prepoznat problem sa odnosno sa ne sanitarnim deponijama. Konkretno zatvorili smo ne sanitarnu deponiju Sanjevina kod Prijepolja ali smo očistili i Potpećko jezero. To je jedan jako bitan rezultat.Takođe, izdvojena su i novčana sredstava

planu je izgradnja osam novih regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom u nekih 30 jedinica lokalne samouprave i to sve u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 100 miliona evra. To su sledeći centri: Sombor, Nova Varoš, Pirot, Požarevac, Užice, Sremska Mitrovica, Valjevo i Inđija. Sa istom bankom ali i sa Kancelarijom za javna ulaganja u Republici Srbiji vode se pregovori za dodatnih dve stotine miliona evra kako bismo izgrdili kanalizacionu mrežu u 28 opština u Srbiji ali i kako bismo rekonstruisali ili izgradili nove centre za prečišćavanje otpadanih voda u našim lokalnim samoupravama.Kada govorimo o Beogradu, najznačajniji projekat je svakako Beogradski metro. Krajem ove godine počinje izgradnja Beogradskog metroa na Makišu, to je meni jako bitno pošto dolazim sa Čukarice. To ćemo raditi u saradnji sa francuskim i kineskim stručnjacima, odnosno u saradnji sa njihovim kompanijama.Bitno je naglasiti, kada smo već kod Beograda, kada je kvalitet vazduha u pitanju, pošto se mnogo priča o tome, molim građane da prate isključivo one zvanične podatke. Zvanični podaci su sa sajta "beoeko" i sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine zato što se tu koristi ona naučna metodologija. Kao što znamo postoje brojne privatne kompanije koje na svojim sajtovima objavljuju razne podatke. Neke od njih jednostavno ne namerno selektuju određene stanice gde imaju svoje merače, pa onda predstavljaju da je rezultat takav i takav dok opet sa druge strane, neke kompanije namerno spinuju neke rezultate čineći tako i dovodeći građane Beograda u jednu zabludu. Zabludu da je situacija lošija,

generalno o spinovanju u toj političkoj sferi, hajde da se osvrnemo na ono što rade Dragan Đilas i njegova kompanija, njegova žuta tajkunska klika. Gospodin Dragan Đilas je neko ko nas konstantno kritikuje, hajde da ostavimo po strani to što on spinuje neke podatke, ali on najstrašnije vređa naše koleginice u parlamentu, naše ministarke, naše članice predsedništva SNS, vređa našu premijerku, vređa predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu,

ti ljudi su ceo svoj politički opus posvetili sticanju enormnog bogatstva na računa naših građana, na račun Beograđana. Dragan Đilas je kao što znamo prihodovao i njegove firme 619 miliona

kao jedan običan građanin, da se zapitam i svi mi ovde da se zapitamo zašto bi neko imao račun na Mauricijusu? Kao što znamo to je jedna of-šor destinacija, takozvani „tax haven“ ili poreski raj. Šta će nekom poštenom čoveku koji radi ovde u Srbiji, koji privređuje, šta će njemu račun na Mauricijusu? Zašto se to radi? Molim vas, objasnite mi to.Zamislite da je taj Dragan Đilas to.Zamislite da je taj Dragan Đilas trenutno na čelu Beograda ili na čelu Srbije, kao i ti njegovi pajtosi, Jeremić, Obradović, Tadić, Aleksić, zamislite da su oni danas ministri, šta mislite koje mesto bismo mi osvojili kada je u pitanju rangiranje po obuhvatu vakcinacija? Kao što znamo, Srbija je apsolutni šampion. U proseku u zadnjih nekoliko nedelja mi smo u top tri u Evropskoj uniji, tačnije na prostoru čitave Evrope,

Mislim da bi bili, ali od pozadi. Znate, kada obrnete listu tada bismo sigurno bili u top pet, možda sam i preblag, u top tri, ako ne osvojili bi i prvo mesto, ali od pozadi dragi građani Srbije.Moram da se osvrnem na nedavne posete našeg predsednika Aleksandra Vučića prijateljskim zemljama Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kraljevini Bahrein. Kada govorim o tim posetama moramo imati na umu jednu stvar, hajde da ostavimo po strani sve to što smo mi dogovorili tamo, hajde da ostavio po strani to što smo napravili odlične sporazume kada je izvoz poljoprivrednih proizvoda u te zemlje u pitanju, hajde i to da ostavimo po strani, hajde da ostavimo po strani jedan veličanstven doček koji je priređen našem predsedniku Aleksandru Vučiću, takav doček se priređuje samo onim predsednicima najvećeg kalibra, onim svetskim, pravim svetskim državnicima, Aleksandar Vučić jeste političar svetskog kalibra, državnik svetskog glasa i on je to i zaslužio, ali hajde i to da ostavimo po strani, hajde da ostavimo po strani i taj dogovor sa Manamom, odnosno sa Bahreinom gde ćemo mi otvoriti, najverovatnije krajem ove godine ambasadu, a i oni će nama u skladu sa pravilom reciprocitetom otvoriti ambasadu ovde u Beogradu, hajde i to da ostavimo po strani, hajde da se samo fokusiramo na to da ćemo mi zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Narodnom Republikom Kinom

To znači da jedna mala Srbija, ne samo što će imati dovoljno vakcina za sebe, za svoje građane, već ćemo imati toliko vakcina, predviđa se oko dva do tri miliona da će biti proizvodnja mesečno, imaćemo dovoljno vakcina da opskrbimo čitav region, ako ne i brojne zemlje Evropske unije.To je jedan sjajan rezultat. To je pokazatelj jedne uspešne politike Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, sve to zahvaljujući radu Aleksandra Vučića, zahvaljujući njegovoj požrtvovanosti, njegovom trudu, njegovom zalaganju. Živeo Aleksandar Vučić, živela Srbija.

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, poštovana ministarko Vujović sa saradnicima, poštovani građani i građanke, mi danas u ovom visokom Domu raspravljamo o Predlogu zakonu o klimatskim promenama, strateški važnom zakonu.Nesumnjivo je da klimatske promene u svetu postaju sve složenije i kompleksnije i da Zakon o klimatskim promenama treba da stvori uslove za čistiju industriju, za ekološku privredu koja troši manje energije, za zdravu životnu sredinu i za bolje zdravlje građana i građanki Srbije.Predlog Srbije.Predlog Zakona o klimatskim promenama treba da omogući našoj privredi da se konačno prilagodi novoj vrsti ograničenja emisija gasova sa efektima staklene bašte, kako bi mogla da bude što konkurentnija na međunarodnom tržištu. To je svakako i prilika i za nove inovacije i za modernizaciju ne samo u sektoru zaštite životne sredine, nego i u sektoru poljoprivrede, saobraćaja, energetike.Predlogom ovog zakona Srbija pokazuje da ispunjava svoje međunarodne obaveze, kad to kažem, pre svega mislim na Sporazum iz Pariza. Ovim Predlogom zakona Srbija pokazuje spremnost da se našoj privredi otvore nova tržišta i ovim Predlogom zakona daje se doprinos smanjenju gubitaka i šteta usled elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Mislim da ćemo to u narednom periodu odmah po usvajanju ovog zakona te efekte na smanjenje gubitaka i šteta usled elementarnih nepogoda tek videti.Šta uređuje ovaj zakon? Po mom mišljenju nekoliko važnih stvari. Pre svega, stvara uslove za smanjenje uticaja čoveka na promenu klime, i promene klime na privredni društveni razvoj kroz monitoring, izveštavanje i verifikaciju aktivnosti, što predstavlja jedan osnov za planiranje i za zakon uređuje i obavezu izrade Strategije niskokaloričnog razvoja i Akcionog plana, uređuje dozvole za Emisiju GHG gasova, tu zaista više neće biti nikakve tolerancije, potrebno je da vodimo registar koji će biti u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine i ovaj zakon uređuje formiranje Nacionalnog saveta za klimatske promene i još mnogo toga.Nesumnjivo je da će Srbija i u narednom periodu biti izložena sušama i poplavama, želim samo sve da nas podsetim na poplave iz maja 2014. godine, koje su bile najveće poplave u poslednjih 120 godina, i koje su izazvale

a ja ću izneti samo nekoliko tih podataka. U koliko porast temperature bude samo za 1% smanjenje BDP-a će iznositi u periodu od 2020. do 2040. godine 1,20%, u periodu od 2040. do 2100 godine 4,74%. U koliko porast temperature bude u svetu za 2%, u periodu od 2020. do 2040. godine, u svetu će pad BDP-a biti 4,53%, a u periodu od 2040. do 2100. godine 10,2%.S obzirom na ove podatke da nas u narednom periodu čeka nekoliko važnih izazova kada je u pitanju zaštita životne sredine, pre svega bi tu istakla kvalitet i dostupnost informacija, zatim, jasno definisanje nadležnosti i postavljanje prioriteta, kompletiranje strateško pravnog okvira, stabilnost sistema finansija u narednih nekoliko godina za potpuno rešenje svih problema u zaštiti životne sredine predviđeno je za Srbiju 15 milijardi evra, to je ogroman novac.Mislim da nijedna zemlja u EU ovo pitanje nije mogla da reši samo iz iz budžeta, nego da su i te kako bili dostupni za njihovo korišćenje fondovi EU, mislim da nam je u narednom periodu potrebno dalje jačanje kapaciteta na svim nivoima, što Ministarstvo za zaštitu životne sredine uočava, i naravno, spuštanje teme životne sredine na lokal, akcioni planovi, detektovanje problema i put kojim se tu treba rešavati.Nekoliko rešavati.Nekoliko kolega je spomenulo i edukacije, stalne edukacije, podizanje svesti o zaštiti životne sredine i inspekcijski nadzor.Po mom mišljenju, za ceo proces zaštite životne sredine u Srbiji važan je i budući proces pregovaranja. On će, po mom mišljenju, zavisiti od nove metodologije, od klasterskog pristupa, od izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, ali i o realizaciji „Zelene agende“ koja je važna za naš region i koja je potpisana 10. novembra prošle godine, a za čiju implementaciju Evropska komisija je izdvojila devet milijardi evra.Svakako da je ekonomska stabilnost u Srbiji uslov za ulaganje u zaštitu životne sredine i ja bih se delimično složila sa onim kritičarima koji kažu da je u periodu od kad je SNS na vlasti, od 2012. godine, moglo Da, delimično bih se složila sa tim njihovim konstatacijama, ali moram da ih podsetim da smo 2012. godine, prvo, morali da spašavamo zemlju od bankrota, pa smo onda morali da otvaramo nove fabrike, nova radna mesta, da ulažemo ulažemo u infrastrukturu Srbije.Budžet za Ministarstvo za zaštitu životne sredine iz godine u godine raste. Dakle, 2018. godine je iznosio 5,8 milijardi dinara,

da ste vi za kratko vreme kao Ministarstvo za zaštitu životne sredine dosta toga uradili. To radite transparentno i rekla bih da postavljate standarde kako treba rešavati pitanja zaštite životne sredine i to smo mogli da vidimo i juče kada je u pitanju bio požar u Pančevu i pre neki dan kada ste potpisivali u Kosjeriću važan ugovor za zamenu zamenu kotlarnica i mnogo toga što se dešava i, takođe, kada se pojavio požar u Kovinu. Dakle, veoma transparentno radite, idete u susret problemima. Tačno kao Ministarstvo navodite šta treba da se uradi i u kom će roku. Zato kažem da je to veoma važno, jer postavljate standarde kako treba da se stvari i problemi u zaštiti životne sredine rešavaju.Kada su u pitanju investicije koje ste do sada pokrenuli, ja bih izdvojila samo nekoliko, po mom mišljenju, veoma važnih. To je ulaganje od 100 miliona evra u recikliranje, da je uključeno 30 jedinica lokalne samouprave, 200 miliona evra u izgradnji 28 postrojenja. U 28 lokalnih samouprava na osnovu samo ovog ulaganja će biti rešeno 70% kanalizacije. Zatim, konkurs za uklanjanje nesanitarnih deponija, ekološka vozila, merači koji su postavljeni za merenje vazduha na ključnim mestima u Beogradu.Kada je u pitanju grad Beograd, moram da istaknem da bi rešavanje deponije u Vinči i izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava, kada je u pitanju grad Beograd, ekološke teme nekako stavila u neki poseban epilog. Mislim da su to dve ključne stvari za grad Beograd i da je veoma važno da dobijemo tačne informacije kada će se te dve stvari rešiti.Moram i ja da istaknem da je Zelena poslanička grupa, kao neformalna grupa koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine i koja okuplja veliki broj narodnih poslanika i poslanica iz svih poslaničkih grupa, podnela nekoliko amandmana. smo kao Zelena poslanička grupa usmereni na aktuelizaciju teme zaštite životne sredine i održivog razvoja. Želimo da se ove teme nađu i da dobiju prioritet u odlučivanju u ovom visokom domu.Na kraju, želim da istaknem da se Srbija izuzetno dobro bori sa pandemijom korona virusa, da sve naše ekonomske parametre održavamo stabilnim, da ćemo se u narednom periodu posebno boriti protiv kriminala i korupcije, posebno protiv onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj, koji su se neovlašćeno obogatili i koji su svoje račune i novac izneli na račune, koliko sada čujemo, na Mauricijusu i u Švajcarskoj. Za sve to još uvek ne odgovaraju. Verujem da će tužilaštvo u narednom periodu pokrenuti pitanje svih ovih ljudi koji nas godinama opterećuju lažima i prevarama, koji se kriju iza neizlaska na izbore, a opljačkali su građane Srbije dok su bili na vlasti.U danu za glasanje, kao i moje kolege narodni poslanici i narodne poslanice iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, ću podržati ovaj predlog zakona.